г. 2. Законопроект за ратифициране на протоколите към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Финландия и Кралство Швеция. Вносител: Министерският съвет на 8 юли 2022 г. 3. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Правителството на Република България и Европейската

контрол по чл. 91 – 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.“ Колеги, моля режим на гласуване за представения от мен Проект на седмична програма.

Първото е с вносител господин Жечо Станков: като точка в дневния ред на Народното събрание да се включи Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно газопроводи за пренос на природен газ от Руската федерация – Южен поток и Балкански поток,

Следващото предложение е на народните представители Андрей Чорбанов, Иван Клисурски, Андрей Михайлов, Тошко Йорданов и Силви Кирилов – като точка в Седмичната програма да бъде включено изслушване на министъра на здравеопазването във връзка с променената епидемична обстановка, касаеща заболеваемостта от COVID-19. Господин Йорданов, заповядайте за процедура. Благодаря, господин Председател. Правя процедурно предложение, ако може да не е тази седмица. Оттегляме предложението за тази седмица, тъй като разбрах, че професор Сербезова не е тук – в София. Ако може, да го направим другата седмица. Благодаря Ви, господин Йорданов. Предложението се оттегля. Ще Ви помоля да го внесете отново чисто формално и ще го поставим на гласуване следващата седмица. Третото предложение е от народния представител Стоян Таслаков: в Седмичната програма да се включи Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията като точка първа в дневния ред на седмицата – съответно първа точка за сряда. Така е формулирано предложението. Колеги, моля, режим на гласуване.

Колеги, преди да продължим с точка първа от дневния ред… (Реплики.) По Програмата ли сте, колеги? Госпожо Атанасова, заповядайте. Само да изчистим Програмата, колеги, и тогава ще продължим нататък. Има и две съобщения, с които трябва да Ви запозная. Благодаря, господин Председател. Правя две процедурни предложения. Разбира се, те ще бъдат подложени на Първото, господин Председател, е т. 14, а именно: „Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с доставката на суров петрол до производителя на горива „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД“, внесен от мен и група народни представители, както и същият проект за решение за създаване на Временна комисия, внесен от Ивайло Мирчев и група народни представители, да бъде т. 5 от дневния ред.

програма за работата на Народното събрание, а именно за създаване на Временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства във връзка с изграждането на Балкански поток,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение т. 12

Благодаря Ви, доцент Кирилов. Господин Мирчев, заповядайте – имате думата. След това е господин Йорданов.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, предлагам т. 10, която е „Проекти на решения за промени в постоянни комисии“, да бъде т. 7, ако минат другите предложения. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Йорданов. Колеги, други процедури във връзка с Програмата,

Гласували 227 народни представители: за 116, против 73, въздържали се 38. Предложението е прието. Има искане за прегласуване. Колеги,

Съответно няма да поставям на гласуване предложението на народния представител Ивайло Мирчев. Подлагам на гласуване предложението на

прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Силви Кирилов т. 12 да бъде т. 1 за четвъртък. четвъртък. Господин Кирилов, точката, която е фиксирана като първа за четвъртък, да стане втора, фиксирана за четвъртък?

И накрая направеното от господин Йорданов предложение т. 10 от седмичната Програма, а именно Проектът на решение за промени в постоянни комисии, да бъде т. 7. Господин Йорданов,

Колеги, следва да Ви запозная с две съобщения, след това господин Атанас Славов за декларация от група. Господин Чорбанов, Вие? И Вие за декларация от група.

за разрешаване на въоръжени сили от сухопътния компонент на страни – членки на НАТО, да преминават и пребивават на територията на Република България за срока на изпълнение на дейностите по усилена бдителност на Алианса като част от одобрените от Северноатлантическия съвет мерки в отговор на криза. С това решение на Министерския съвет се потвърждават поетите ангажименти от страна на Република България към колективната отбрана на НАТО и се създават условия за своевременна организация по осигуряване на дейностите по усилена бдителност, както и подпомагат гарантирането на националната сигурност на страната.

на МОТ за премахване на насилието и тормоза в областта на труда“. С писма на ИСС материалът е адресиран и предоставен на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието гражданското общество, Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по конституционни и правни въпроси. С писмо на председателя на Народното събрание становището е предоставено на Комисията по икономическа политика и иновации, Комисията по въпросите на Европейския съюз и Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите. Господин Славов, имате думата за декларация от група. След това професор Чорбанов за декларация и след това сте Вие, господин Добрев, също за декларация от група. АТАНАС СЛАВОВ (ДБ): Благодаря, господин Председател. Декларация от парламентарната група на „Демократична България“: Вчера, 12 юли 2022 г., се навършиха 31 години от приемането на Конституцията на Република която наред с утвърждаването на основните ценности, принципи и институции на конституционната демокрация, остави незавършен модела за гарантиране на независимост и отчетност на съдебната власт и прокуратурата в страната. вчера Конституционният съд се произнесе с решение, което категорично подкрепя необходимостта от въвеждане на парламентарна отчетност на главния прокурор както пред ресорната Комисия по конституционни и правни въпроси, така и в пленарната зала. Конституционният съд единодушно прие, че „Предвиденият в разпоредбата механизъм е съобразен напълно с конституционно отредената роля на всеки всеки орган на съдебната власт за реализиране на държавната политика в правосъдието, като осигурява функционирането на независимите власти в условията на взаимодействие, баланс и контрол за постигане на целите в съответната сфера на държавното управление.“ Радваме се, че и „Демократична България“ има съществен принос за въвеждане на тази форма на парламентарна отчетност на главния прокурор още в правилниците на Четиридесет и петото и Четиридесет и шестото Народно събрание, откъдето тя беше възприета и в настоящия Правилник. Вчерашното решение на Конституционния съд е важна стъпка в утвърждаването именно на парламентарната отчетност на главния прокурор. В същото време обаче миналата седмица видяхме как приключи производството пред Висшия съдебен съвет, инициирано от министъра на правосъдието с искане за освобождаване на главния прокурор за извършени от него конкретни нарушения и уронване престижа на съдебната власт. Главният прокурор запази своя пост, но Висшият съдебен съвет окончателно загуби своя авторитет пред обществото. В Министерството на правосъдието вече е изработен законопроект, гарантиращ независимо разследване на главния прокурор в съответствие с европейските стандарти и препоръки. Липсата обаче на реална възможност за търсене на отговорност на главния прокурор и неговото отстраняване според действащия конституционен ред трудно може да бъде компенсирана само с промени в законите. Необходима е процедура, която да не зависи от йерархични лоялности и конюнктурни обвързаности на членовете на Висшия съдебен съвет. Такава пълноценна процедура за търсене на отговорност на главния прокурор е възможно да бъде приета единствено чрез конституционна промяна. Идеите за реформа на съдебната система и прокуратурата са съществена част от политическата идентичност на „Демократична България“ от самото ѝ създаване. Въпреки ограничените възможности за извършване на необходимите конституционни реформи в структурата и управлението на съдебната власт в настоящия политически контекст ние няма да се откажем от тази основна стратегическа цел. Ще продължим да я отстояваме в този и в следващите парламенти, докато в нашата България върховенството на правото и конституционната демокрация се установят на твърда основа и се превърнат в необратим избор на цялото наше общество.“ Благодаря Ви.

Благодаря Ви. Господин Председател, взимам думата по начина на водене. Господин Славов тук говори за върховенството на правото. Върховенството на правото започва със спазването

И когато е необходимо според народните представители, се внасят промени в законите и в Конституцията. Господин Председател, Вие трябваше да му напомните на господин Славов, че от месец януари ние черно на бяло сме предложили на всички парламентарни групи промени в Конституцията, за да може главният прокурор да бъде разследван.

съответните промени в Конституцията, за да бъдат разглеждани и да се направят съответните промени, ... ПРЕДСЕДАТЕЛ

Господин Карадайъ, никой няма право да взима отношение по декларация, в това число и председателят на Народното събрание. Така че нека не нарушаваме Правилника. Професор Чорбанов, заповядайте, имате думата.

Уважаеми дами и господа, с тревога и безпокойство наблюдаваме опитите на здравните власти в страната, горещо подпомагани от масирана еднопосочна медийна кампания за реновиране, ребрандиране и реанимиране на ковид истерията. Абсолютен факт е, че новите подварианти на COVID-19 Омикрон са значително по-вирулентни и заобикалящи всякакъв тип сертификационни документи, което е значещият фактор за относително големия брой позитивни случаи. Също така е факт много лекото протичане на инфекцията, като при огромна част от хората е безсимптомно, правещо вируса нереалистично опасен за общественото здраве. Внушенията, че е необходимо спешно въвеждане на ограничителни мерки и носене на маски на обществени места ще доведе до силно ескалиране на общественото недоволство, базирано на явното несъответствие на тези мерки с реалната тежест на протичане на инфекцията при огромния брой случаи. Разбира се, всички рискови категории хора, като възрастни граждани, такива с хронични заболявания и имунодефицитни състояния, трябва да полагат необходимите мерки за своето предпазване и ограничаване на контактите паралелно с адекватната готовност на здравната система. Но всички тези фактори не трябва да бъдат екстраполирани върху цялото население при явната липса на такава необходимост по отношение на реално болни хора. Настояваме здравните власти да положат усилия върху адекватното лечение при актуализиране на протоколите за терапия, както и на информиране на рисковите групи как да се предпазят от евентуално заразяване, вместо въвеждане на повсеместни ограничителни мерки от всякакъв характер. Медийните внушения в полза на въвеждането на мерки ще усложнят излишно и без това сложната ситуация и напрегната обстановка. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, професор Чорбанов. Господин Добрев, имате думата за декларация.

Първото нещо, което направихте, е да съсипете „Булгаргаз“. От най печелившото и най-стабилното предприятие към края на миналата година с 99 милиона печалба и нула задължения към днешния ден това предприятие има близо 400 милиона задължения, гласувана допълнителна държавна гаранция от 150 млн. евро в държавния бюджет и бог знае колко загуби. Ще ги видим може би със служебния кабинет. Каква беше целта – да върнете посредниците при газа. Това се случи. Още от първия ден на смяната на Николай Павлов в началото на февруари досега газ се купува от посредници комисиони и с над 100 млн. лв. на месец по-висока цена за българските потребители. И като казахме цената, аз имах големи надежди в началника на кабинета на премиера госпожа Лена Бориславова, тъй като тя каза на 15 май, че България ще получава газ на четири пъти по-ниска цена от европейските борси. И е цитирана от вестник „24 часа“. Знаете ли обаче, колеги, какъв е резултатът? Само за пет месеца от същия този февруари досега цената на газа е скочила от 109 лв. и 88 ст. увеличението е 69,7%. Седемдесет процента увеличение само за последните пет месеца! Ако вземем първия ден на управление на този кабинет, увеличението на цената на газа е 82%. При това драстично увеличение на цената на газа няма лев компенсация. Всъщност, за да бъдем съвсем коректни, трябва да кажем, че в Закона за държавния бюджет се позволи отпадането на акциза върху газа, който е в размер на 60 стотинки на мегаватчас. Знаете ли какво означава това, колеги – че държавата позволи на бизнеса и на потребителите да не плащат 0,003 части от цената на газа. Тоест цената на газа е 186 лв. и 47 ст. и към тази цена трябва да бъдат прибавени 60 акциз. Държавата каза: ние сега ще помогнем на бизнеса, той няма да плаща тези 60 стотинки. Тоест цената на газа ще му стане с 0,003 части по-малко, отколкото трябва да бъде. Газът е скъп, но за сметка на това го няма. Тридесет и два процента е увеличението на цената само от този месец, от началото на този месец. И забележете, на 12 юли КЕВР казва колко ще е цената от 1 юли. Добре, от 1 до 12 юли бизнесът работи, консумира газ, метанстанциите продаваха метан, без да знаят каква ще е цената. Може би продаваха на старите цени. Кой ще ги компенсира за решение, което Вие ретроактивно вземате, нарушавайки всички закони, 12 дни, след като цената вече е факт?! Тоест на 12 юли вземате решение колко ще бъде цената на газа от 1 юли. И забележете, колеги, това нарушение на закона не го правите за първи път. Същото се случи и месец март. На 7 март КЕВР каза колко ще е цената на газа от 1 март. На 13 май КЕВР каза колко ще е цената от 1 май, тоест на 13 май казваме колко ще е от 1 май. На 10 юни КЕВР каза колко ще е цената от 1 юни. На 12 юли, както вече стана въпрос, КЕВР каза колко ще е цената от 1 юли. Тоест всеки месец бизнесът започва да работи, консумира газ и към средата на месеца им казвате колко е увеличението на този газ. И, да, увеличение. Ако беше намаление, проблемът нямаше да е толкова голям. И увеличение, колеги, в размер на 82,2% от първия ден на това правителство. От първия ден на това правителство от 102 лв. и 33 ст. до днешния ден увеличението на цената е 82,2%. Още по-големият проблем, както вече Ви споменах, е, че газът го няма. Не само че е скъп, ами го и няма! Всички чухме от шефа на „Булгаргаз“ по време на Комисията по енергетика, потвърдено впоследствие от службите, че за месец август не са осигурени количества газ. Знаете ли какво означава това, колеги? Означава, че в България трябва да бъде въведен ограничителен режим. Господин Стойнев много добре знае за какво говоря. Тоест ние трябва, държавата трябва, министърът трябва да прецени, Министерският съвет трябва да прецени август кое предприятие ще работи и кое не. „Топлофикация“ ще подава ли топла вода на гражданите? Предприятията, които ползват газ от индустрията – кое точно от тези предприятия ще спрем, защото нямаме количества газ. И този проблем, колеги, не е само за месец август. Същата е ситуацията за септември, още по-лоша е ситуацията за октомври. Дори няма да споменавам ноември и декември. А за догодина освен азерския договор друг газ няма. Тоест след септември месец, от октомври нататък, а и следващите години България няма 3 милиарда кубика газ, а има 1 милиард кубика 1 милиард кубика газ – една трета. Тоест две трети от консумацията в България трябва да бъде ограничена, ако не бъдат предприети спешни действия.

И Вие трябва да носите тази отговорност. Трябва да се засрамите, а не да ми подсказвате тук от място и да твърдите неверни истини. Договори нямате и газ нямате. Оставяте държавата в газова криза. И да Ви кажа честно, аз – лично аз, това е лично моя позиция много се надявам да направите правителство, за да може да си сърбате тази попара, която надробихте. Защото ще бъде изключително нечестно да избягате сега и да оставите държавата в този хаос. Да оставите президента да разчиства Вашите бакии, в буквалния смисъл на думата. Къде е договорът за следващата година – за 2023 г.? Къде е газът за месец август, септември, октомври, ноември, декември? Кои са предприятията, които Вие ще спрете?! Защо газът не стана четири пъти по-евтин, а стана с 82% по-скъп?! Колко ще е увеличението от следващия месец?! Защо на десето число, което беше преди три дни, Вие, Вашият „Булгаргаз“ с новото ръководство – Вашето, не спази закона и не внесе прогноза за цената на газа от 1 август? Защо пак отново не внесоха прогноза за цената на газа от 1 август? Да Ви кажа ли защо? Първо, защото нямате количества. И второ, защото трябва отсега да кажете, че цената ще скочи още 20 – 30%. При Вас цената скача всеки месец с по 20 – 30% . Всеки месец! За този е 32%, за последните пет месеца е 69%, а от месец декември досега – 82,2%. Ето това Ви е, колеги, политиката в сферата на енергетиката. Ето това е хаосът, който забъркахте с цената на газа. И пак ще повторя, да, дадохте 60 стотинки – 0,003 части ще плати държавата. Това Ви е подкрепата към бизнеса – нула лева компенсация за скъпата цена на газа. Ако не беше опозицията в лицето на ГЕРБ, нямаше да има компенсации и за цената на тока. Защото до последния момент нашите предложения бяха отхвърляни. Бизнесът в момента щеше да плаща 750 – 800 лв. и голяма част от него щеше да е фалирала още този месец. За това поне трябва да благодарите на опозицията. Но опозицията в случая с газа не Ви спаси, просто защото се надяваме тази попара да си я сърбате сами. Благодаря.

Прекратява пълномощията на Виктория Димитрова Василева като народен представител от Първи изборен район – Благоевградски.“ Колеги, откривам дискусията. Все пак някой иска ли да вземе отношение? Госпожо Василева, заповядайте – имате думата.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 Сигурна съм, че моето решение за някои от Вас е било изненада. Сигурна съм, че за друга част от Вас може би е било шокиращо. Но има и една трета група хора, за която не е нито едното от двете. И това са хората, които ме познават. Винаги съм се ръководила от убеждението си, че политика се прави с ум и със сърце, а не с лакти, зъби и нокти. И ако липсата на ум може да бъде компенсирана по един или друг начин, то липсата на сърце – никога. Благодаря на всички, които се отнасяха към мен с уважение, с разбиране и с колегиалност. Ще имате и Вие моето уважение. Това, което искам със сигурност да знаете, е, че това решение съм го взела сама, с пълното съзнание за това, което правя. Ще е хубаво, ако веднъж завинаги разберем, че това, което ни прави успешни хора, не само политици, е когато забравим „аз“, а започнем да говорим с „ние“.

Благодаря Ви, госпожо Василева. Колеги, прекратявам дискусията. Господин Вигенин също иска думата. Заповядайте, господин Вигенин. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Използвам случая, че все пак започна някаква дискусия, за да благодаря на Виктория Василева за съвместната ни работа, не само в този, а и в предишните, макар и кратки парламенти. Тя е един от хората, на които наистина можеше да се разчита. Думата ѝ не ставаше на две. Когато поемаше ангажимент, го изпълняваше и работата с нея беше наистина добра, оперативна, и както тя каза, тя е от хората, които имаха и сърце, и разум. И се надявам, че този неин акт, както и тя каза, е може би една кратка почивка и много скоро ще я видим отново в първите редици, защото българската политика има нужда от хора като нея. Благодаря, Виктория! (Ръкопляскания от „БСП за Благодаря, господин Председател. Аз също искам да изкажа благодарност към госпожа Виктория Василева за работата и за времето, през което бяхме заедно. Това, което прави тя, показа, че в парламентарната група хората са свободни и там няма някаква казарма, в която всеки, който мисли различно, бива разстрелван. Неща, които бяха казани от други хора по този повод. И другото, което искам да кажа, е, че Виктория Василева, тъй като е свободен човек, постъпва както тя преценява, но постъпва достойно, напускайки Народното събрание, за разлика от едни други,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Василева, и от нашата парламентарна група ще чуете добри думи, въпреки че имаме вероятно повод да си спомняме за предходни парламенти, в които тонът беше особено изострен между нашите две парламентарни групи. Аз се надявам, че поуките, които всеки взема по пътя си, са дълготрайни. Вие сте оценили хората по личните им качества, вероятно сте оценили дебата и нивото му – може би това допринася и за вземане на Вашето решение. Личните Ви аргументи няма да обсъждам. Но искам да Ви поздравя за това, че напускайки парламентарната група, Вие напускате и парламента именно защото очевидно не желаете да злоупотребявате с доверието на своите избиратели. И тук ще направя връзка с други, напуснали парламентарната си група. Не тези от колегите, които стоят на последните банки в пленарната зала, от Вашата парламентарна група, а ще говоря за друг колега, и то в пряката връзка с моето име. Говоря за госпожа Елена Гунчева, която напусна своята парламентарна група под претекст, че аз в лично качество имам персонална вина за нейното напускане. И тогава, а и все още има редица спекулации от какъв ли не характер че една от опозиционните парламентарни групи много добре си партнира с друга парламентарна група и с нейния председател, и именно заради това е обусловено решението на госпожа Гунчева. Държа да кажа и на моите, и на нашите избиратели – на нашата парламентарна група, на Вас всички, а и на избирателите на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ,

Но когато някой публично се упражнява върху името на една или две парламентарни групи и пряко замесва техните председатели в задкулисни договорки, трябва да ми дадете възможност да обективирам моето изказване. Та накратко. Много по-смислена и истинска позиция, госпожо Василева, от от според мен неморалната позиция на някого, който напуска своята парламентарна група с фалшив претекст, с лъжлив претекст, с неистина, и след това за по-малко от 48 часа си променя решението. В този смисъл – поздравявам Ви за достойната постъпка. А за недостойните ще съдят

Благодаря Ви, господин Председател. Не е чак толкова често срещана практика, уважаеми колеги, при напускане на наш колега да казваме добри думи. А пък е хубаво да ги казваме, защото това е важно и за човека, и за престижа на институцията. Може би съм единственият, който е работил с госпожа Василева, когато тя беше депутат в Тридесет и осмото народно събрание, и доколкото си спомням, беше най-младият депутат в това Народно събрание. Така че помня нейната работа от времето, когато някои от Вас са били в детската градина или даже още по-малки. Но времето лети така или иначе. Изказвам удовлетворението – моето и на нашата парламентарна група – от работата в няколко кратки парламента, два миналата година, сега ще видим този колко кратък ще бъде или дълъг, но изказвам удовлетворение. Благодаря за конструктивната работа в тежки, напрегнати моменти и съжаляваме, че

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Василева, имах честта да работя с Вас в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа в Комисията по външна политика. Факт е, както беше изказано от тази трибуна, че Вие имате сериозен опит, особено във външната политика на България. За мен беше чест да работим заедно. Благодаря Ви. На добър път!

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз казах на Виктория миналия ден това, което мисля. Но искам и от трибуната да ѝ пожелая всичко най-хубаво и да ѝ благодаря. Ние работихме в три бурни парламента, минахме през огън и лед с нея. Но това, което ценя, е, че с нея винаги може да се разговаря с аргументи и с разум – голямата картина никога не се губеше, защото твърде често я губим в емоции. И съм сигурен, познавайки Виктория като човек с характер и с ресурси, че няма да скучае без нас. Въпросът е ние, колкото остава време на този парламент, да си направим извода, че губим един колега, с когото може да се говори, и до каква степен тук изобщо разговорът е възможен. Защото мисля, че в крайна сметка – поне това, което аз виждам – причината, поради която тя избира да си тръгне оттук, е именно това – скъсването на възможността за разговор по голямата картина, по дългосрочните приоритети. трябва да си направим извод как ще продължим – дали в този, дали в следващ парламент, но как продължава политическият разговор дори когато сме опоненти, дори когато сме на различни позиции, защото това не е разговор за нас и нашите чувства – това е разговор за България.

Подлагам на гласуване изчетения от мен служебен проект на решение, с което се прекратяват пълномощията на народния представител Виктория Димитрова Василева. Гласували

предложението е прието. Госпожо Василева, да Ви кажа и аз, имате моето уважение. Спечелихте го за тези няколко месеца, през които работихме заедно. Желая Ви успех в новите начинания. Надявам се, че ще се видим отново – ще работим заедно отново.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

Приета в предишния ден, тя започва с думите, излезли изпод перото на безсмъртния Валери Петров, които оформят нейния преамбюл. Припомням Ви ги, защото те трябва да осветляват всеки един момент от нашата парламентарна дейност: „Ние, народните представители от Седмото Велико народно събрание, в стремежа си да изразим волята на българския народ, като обявяваме верността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост; като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност; като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим националното и държавното единство на България, прогласяваме своята решимост да създадем демократична, правова и социална държава, за което приемаме тази Конституция.“ Тези няколко думи, уважаеми дами и господа народни представители, представляват за българския народ това, което Магна харта представлява за британските народи; това, което Декларацията за правата на човека и гражданина представлява за френския; това, което Всеобщата декларация за правата на човека представлява за света. Това е нашето кредо! И понеже много често тук се говори за цивилизационен избор, това е българският цивилизационен избор – в тези няколко думи. Те са развити по-нататък в Конституцията, на която първите ѝ части действително съставляват харта за правата на човека, но те са нещо много повече те са онзи момент, през който трябва да четем всички други. И си заслужава да си го припомним. Още повече че Конституцията, която днес единодушно почитаме, само преди 31 години не е приета лесно. Напротив, Великото народно събрание заседава в бурна обстановка. Конституцията се подписва на фона на протести, на палаткови лагери, на стачни комитети. И въпреки това тя удържа най-сериозния тест – теста на времето. Какво ли не ѝ сервира българският политически живот на тази Конституция през тези 31 години каква ли криза не се получи, какви ли вотове на доверие, на недоверие, какви ли типове коалиции?! Но Конституцията ни не допусна нито за секунда да се изпадне във вакуум, в безвремие, в безвластие. И това я прави изключителен нормативен документ! За Конституцията ни, разбира се, може да се говори и по цената на нейните промени, стига да спазваме процедурата, записана в самата нея, и духа на няколкото думи, които си позволих да Ви припомня. припомня. Тази Конституция и този цивилизационен избор бяха общо дело, в което обаче трябва да отличим нашите предшественици – великите народни представители, и позволете ми да отлича сред тях социалистическа партия, които в онзи момент доказаха държавническо мислене и поглед в бъдещето. Онзи Седми велик парламент остави тази Конституция, с което проправи пътя ни и към Европейския съюз, и към последващите развития и закрепи парламентарната демокрация в България. Тази обаче битка за парламентаризъм, за парламентарна демокрация, за свобода никога не е окончателно спечелена. Нека всеки един от нас – тези, които са в този парламент, тези, които ще дойдат, следващите, да не го забравят. Ако го забравят, да си припомнят думите на Валери Петров – те са в началото на българската Конституция. Благодаря Ви за вниманието.

Има Доклад на Комисията по външна политика. Заповядайте, господин Василев,

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Проект на Закон за ратифициране на протоколите към Северноатлантическия договор

На извънредно заседание, проведено на 8 юли 2022 г., Комисията по външна политика разгледа проект на Закон за ратифициране на протоколите към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Финландия и Кралство Швеция, № 47-202-02-21, внесен от Министерския съвет на 8 юли 2022 г. Мотивите към Законопроекта бяха представени от госпожа Ася Давидова, директор на дирекция „Политика за сигурност“ в Министерството на външните работи. На 18 май 2022 г. Република Финландия и Кралство Швеция депозираха кандидатурите си за членство въз основа на интензивни вътрешнополитически дискусии в двете страни и нарастваща обществена подкрепа в полза на присъединяването им към НАТО. Присъединяването на двете страни е изцяло израз на техния суверенен избор и не е насочено срещу трети страни. На срещата на върха на НАТО в Мадрид на 28 – 30 юни 2022 г. съюзниците взеха решение да поканят Финландия и Швеция да станат членове на Алианса и изразиха съгласие да подпишат протоколите за присъединяването им към Северноатлантическия договор. Очакванията са, че присъединяването на двете страни към НАТО ще допринесе за укрепването на сигурността в Европа и ще има благоприятен ефект върху изпълнението на основните задачи на НАТО – колективна отбрана, управление на кризи и сигурност чрез сътрудничество. Членството им в НАТО ще изпрати ясно политическо послание за силата и релевантността на НАТО и за валидността на традиционно подкрепяната от България политика на отворени врати. То ще открие също така възможности за засилено двустранно сътрудничество в сферата на отбраната. Протоколите към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Финландия и Кралство Швеция представляват допълнение към Северноатлантическия договор. На основание чл. 85, ал.

Комисията по външна политика. предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Протоколите към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Финландия и Кралство Швеция, № 47-202-02-21, внесен от Министерския съвет на 8 юли 2022 г.“ Благодаря.

и се надявам наистина с голямо мнозинство днес този закон да бъде гласуван, тази ратификация да бъде гласувана и се радвам, че българският парламент е един от първите, които ще гласуват този протокол. Ако има нещо, макар и малко позитивно, макар че не може да се говори за позитивизъм в една война и в една агресия, то това е, че вместо да отслаби НАТО и демократичния свят, и сигурността в района, всъщност Путин подсилва НАТО. Само допреди няколко месеца не можеше да си представим, че Швеция и Финландия с такава голяма подкрепа сред обществото и сред гражданите им

съм имала честта да бъда външен министър, и цялото наше правителство, а и се радвам, че България – не само нашето правителство, но последователно през годините е имала наистина постоянна и дългосрочна външна политика, изразяваща се в това, че всяка държава, нейното правителство и нейният народ сами решават в кои съюзи да членуват. Това, че са съседи на някой, в случая на Руската федерация, не може да предопределя техните решения. За съжаление, през годините сме имали колеблива политика сред самите съюзници – нека да сме честни – Централна Източна Европа винаги е устоявала принципа на отворените врати на НАТО. Не така е било с някои от другите съюзници. съм обаче, че това мнение бързо се промени и изключително бързо всичките съюзници, макар и с малки перипетии, се съгласиха и Швеция и Финландия ще станат съюзници съвсем скоро. Много се надявам тази политика да продължи и по отношение на други държави, които отдавна чакат, като Грузия и Украйна. Сама разбирам, че може би точно сега не е моментът, но наистина вярвам и се надявам и следващи български парламенти в зависимост от това, колко е дълъг животът на този, но и следващи български парламенти, не говоря само за един, и следващи български правителства да продължат с тази политика. Така че, колеги, нашата група ще подкрепи тази ратификация. Вярвам, че тези две страни ще направят Съюза много по-силен и много по-пълноценен. Благодаря, госпожо Захариева. Има ли реплики? Не виждам. Господин Белев, заповядайте за изказване. Благодаря, господин Председател. Госпожо Захариева, персонално се солидаризирам с всичко, което казахте. Наистина днешното гласуване би било знаково затова, че две такива мощни икономически държави се присъединяват към един съюз, в който ние отдавна членуваме. За мен това е знак, че 2004 г. България е направила правилния избор с присъединяването си към НАТО. Какво печели Съюзът с Финландия и Швеция – членки, които, между другото, отдавна са партньори на НАТО, отдавна съдействат в различни учения и това е един знак, че армията на Швеция, на Финландия е абсолютно съвместима с армиите на НАТО? Финландия и Швеция със своята икономическа мощ, със своя брутен вътрешен продукт на практика са вносители на сигурност в Алианса. Те могат да допринесат изключително много с технологичните си възможности за модернизиране на Алианса, за модернизиране на оперативната съвместимост. Още един факт искам да отбележа, че Швеция и Финландия могат да допринесат към въоръжените сили и с човешки потенциал. Финландия е в състояние да мобилизира до един милион души, заедно с резерва си, в случай на необходимост. Двете държави отдавна са се оформили като част от северния фланг на НАТО. спасителни учения в Балтийско море. На практика с тяхното приемане Балтийско море се превръща във вътрешно море на Алианса. Финландия, за сведение, вече отделя 2% от брутния си вътрешен продукт за въоръжение. Статистиката показва от 2019 г. – 2020 г., че брутният вътрешен продукт на държавата е някъде от порядъка на 250 млрд. евро, което, сами разбирате, е един значителен потенциал. Швеция е с по-голям потенциал. Те имат амбицията в едно по-късно време да увеличат процента до два, време да увеличат процента до два, но така или иначе с една мощна финансова система те са добър партньор в това отношение. И още един факт искам да отбележа, който на мен лично ми направи впечатление с начина, по който бяха убедени партньори в НАТО за необходимостта от това Финландия и Швеция да бъдат част от Алианса. Много бързо беше постигнато споразумението с Турция, която беше една от основните спирачки за приемането на двете държави, което за мен лично е добър знак, че с диалог, целенасочено, може да се постигне поставената цел. Убеден съм, че всички ще гласуваме за утвърждаването на предложение и ще дадем своя принос в това НАТО да се разшири в добра, правилна посока. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Белев. Има ли реплики? Не. Цончо Ганев има думата, след него Христо Гаджев.

Господин Председател, НАТО и България – това е въпросът в момента, защото десетилетия наред двете държави, за които се иска ратификация от българския парламент да одобри, не са членове на НАТО именно заради сигурността, именно заради това каква ще е реакцията на Руската федерация и какво би последвало от това като ответни мерки. Точно заради това години наред двете държави не подават искане за влизане в НАТО – тяхно право е, аз не съм тук да коментирам какво са решили на национално ниво двете държави. Така са решили, така са направили. Аз тук коментирам обаче какви са интересите на България. Първо и основно това, което ние от ВЪЗРАЖДАНЕ сме казвали абсолютно винаги и което смятаме един ден да реализираме, е трябва ли България въобще да е член на НАТО и това нещо трябва да се реши от български народ. Крайно време е българският народ да бъде попитан иска ли да е член на НАТО с всички с всички „позитиви“ и всички реални негативи. Защото това, което в момента обсъждаме, са едни от огромните негативи за в бъдеще. Имаше вече коментари от страна на Руската федерация какви ще са ответните мерки, какво ще прави тя и до какво ще доведе тази изкуствено стимулирана конфронтация и нагнетяване на напрежението, при положение че се водят военни конфликти само на километри от тези държави. Точно заради това ние от ВЪЗРАЖДАНЕ не смятаме, че е от полза на нашата държава да подкрепим Ратификацията, да подкрепим влизане на тези две държави в НАТО. Именно затова, пак ще повторя, българският народ трябва в крайна сметка да се произнесе: трябва ли да членува в такъв военен съюз, имаме ли място там и какво получаваме срещу това да сме член на този военен съюз? (Реплики.) Сигурност ли? Хубаво е да се замисли всеки един от тази зала каква сигурност получаваме и кой ще ни защити, ако има военен конфликт, или ще има поредица от декларации, осъждане на агресия спрямо българската държава, защото спрямо българската държава ще има всякакви агресии евентуално, ние не можем да се защитим по една много простичка и трагична причина – нямаме реално действаща и дееспособна армия, защото не можем и нямаме капацитета да се защитим от който и да е било, защото, за да влезем в НАТО, унищожихме цели родове войски, за да влезем в НАТО, унищожихме и ракетите, които имахме и които биха възпирали всяка една държава да си помисли за агресия спрямо нас. Това са големите проблеми и на този фон се иска от България да ратифицира нещо, което тя лично – нашата държава, няма никаква полза от това нещо, защото няма нито да се потуши конфликт, напротив, ще се създадат условия да има нови тлеещи конфликти. Защото, когато години наред се предупреждава, че настъпването на НАТО до Руската федерация ще доведе до ескалация и до военен конфликт, наблюдаваме точно това в момента от месеци наред, защото НАТО обгради отвсякъде Руската федерация. Какво да очакваме? С влизането на тези две държави в НАТО да не мислите, че нещо хубаво ще се случи и ние като член на НАТО, като държава, в която осем чуждестранни държави имат военен контингент в България, при положение че чужди държави пазят военновъздушното ни пространство,

Господин Председател, господин Ганев, в допълнение на това, което казахте, следва да отбележим, че Швеция и Финландия са сочени като едни доста демократични държави и без да имаме намерение да се бъркаме в техните вътрешни работи, за нас би било много по-представително и демократично, разбира се, ако в двете държави имаше референдум относно приемането им в НАТО и членуването им в НАТО, така както се случи относно приемането им в Европейския съюз. Тоест тук виждаме един двоен стандарт определени общества, включително българското, да бъдат питани по едни въпроси, да не бъдат питани по други въпроси, които ги засягат за десетилетия напред. За нас щеше да бъде наистина много по-представително, ако двете общества на Швеция и на Финландия бяха питани, имаше референдум и съответно бяха представени и по-сериозни мотиви защо и какво налага тяхното приемане толкова бързо в НАТО. Ние считаме, че няма основание за това, те по никакъв начин не са заплашени от когото и да е било и няма нужда от такова експресно приемане, защото, забележете, че за определени държави има различни критерии – едни държави чакат с десетилетия, много години, други държави биват приемани почти светкавично. Същото наблюдаваме и по отношение на Украйна – там също има намерения Украйна по най-бързия възможен начин да бъде приета навсякъде, където желае. Ние смятаме, че е редно да има еднакъв аршин за абсолютно всички държави и тук трябва да обърнем внимание, разбира се, и на България, защото тя ни засяга в най-голяма степен. Както редица други държави имаха референдуми и за влизането в НАТО, и за влизането в Европейския съюз, беше редно това да се направи и в България и ние смятаме, че точно това е най демократичният начин и когато зависи от нас, съответно ще предприемем стъпки в тази насока. Благодаря Ви. Благодаря, господин Георгиев. За втора реплика – заповядайте. Аз бих искал само да припомня Правилника: „Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване.“ Все пак имайте го предвид, когато правим реплики. ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги,

Но спрете да подвеждате хората! Кои сме ние да отнемаме правото на една суверенна държава да бъде член на един блок, какъвто и ще да е той? Престанете с тази демагогия! Пътят, по който ни карате, е път само към Северна Корея и никъде другаде. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Георгиев. Има ли трета реплика? Не виждам. Заповядайте, господин Ганев, за дуплика.

но ние сме член на НАТО и именно това обсъждаме в момента – дали да допуснем и да ратифицираме. Нещо явно не разбрахте какво ще се гласува. Ние можем да кажем не.

Но ние тук точно това правим, ако не сте разбрали, за втори път да Ви кажа: ратифицираме дали да кажем да или не. Кое не Ви е ясно? Точно това трябваше да излезете и да кажете, което завоалирано казахте: „Ние сме за НАТО, за разширяване на НАТО, за още повече НАТО в България, за американски бази“, както ги подкрепяте и не подкрепихте нашето искане за закриването им. Това правите. Но пак Ви казвам, хубаво е по такива важни неща да не се изказвате неподготвено, а за ковид да дойдете и да обясните за „деветнадесетте Христо Гаджев има думата. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Първо, бих искал да започна с едно огромно разочарование относно днешния дебат по една историческа тема и исторически въпрос, какъвто е присъединяването на Кралство Швеция и Република Финландия към НАТО. Искам да напомня, че предния път, когато беше ратифицирано подобно нещо в тази зала, беше 2019 г. – членството на Република Северна Македония в Алианса. Тогава тук имаше представители на Министерския съвет, а горе беше поканен председателят на Народното събрание на Република Северна Това показа отношение на българския парламент към темата. В момента, уважаеми господин Председател, за съжаление, дори не чух да сте обявили, че дори посланиците на двете страни са поканени да присъстват на обсъждането на Ратификацията на членството на тези две страни в Алианса. Това показва едно неуважение, поне за мен, и въобще подценяване на темата от страна на управлението, а темата е изключително важна. За съжаление, това е така, но пък ние имаме в момента историческия шанс да бъдем една от първите страни, която ще ратифицира членството на Швеция и на Финландия в в Северноатлантическия договор. До момента мисля, че само Канада вече ратифицира този проект, така че ние ще се наредим наистина сред първите страни, а това е важно – да покажем нашето отношение – отношението на Народното събрание и на България, към разширяването на Алианса. Трябва да кажем все пак и как се стигна дотук – тези две страни да пожелаят да бъдат членки. Тези, които са изучавали международни отношения, въобще международна сигурност и така нататък, са запознати с темата за Северния алианс – как се поддържа една страна членка още от времето на Студената война, една от трите скандинавски държави

след края на Втората световна война също запазва своя неутралитет, но малко или много попада в орбитата на влияние на Съветите тогава и на Русия. И това защо се промени? Датата, поради която се промениха обществените настроения в тези две страни, защото, ако погледнем всички проучвания на общественото мнение от предната година дори, мнозинството от шведите и финландците не са били подкрепящи излизане от неутралитет и взимане на една посока. Всичко това се промени на 24 февруари 2022 г. Защо? Заради инвазията и войната на Руската федерация в Украйна. Тогава дори и тези две страни, които в продължение на десетилетия, а едната с векове, поддържаха своя неутралитет, осъзнаха, че единственият начин да гарантираме сигурността на нашите страни в момента – 21 ви век, 2022 г., е членството в НАТО. И затова обществените отношения и обществените мнения в тези две страни се промениха драматично през последните няколко месеца. Тук стана въпрос за референдум. Ами имаше възможности и различни допитвания към общественото мнение и в двете страни и то показа драматичен ръст на подкрепата за членство в НАТО, като във Финландия дори стигна над 70 – 80% от финландците, при положение че допреди една година бяха около 40. Тоест това членство и този процес, който тези две правителства извървяха в последните няколко месеца, среща широка подкрепа на собствените им общества и ние трябва да го подкрепим. С Финландия и Швеция ние споделяме едни и същи ценности, една и съща визия за света как трябва да се развива. Ние неслучайно сме и заедно в Европейския съюз и трябва да подкрепим тяхното желание да станат членки на Северноатлантическия договор.

няма да бъде толкова трудно предизвикателство за тях, но пък това е начинът те да си гарантират сигурността. Още повече това е начин и ние да си гарантираме сигурността, защото тези две армии, които, между другото, са едни добре обучени и добре подготвени армии, в Европа освен в рамките на Европейския съюз стават Както може да се извади от чл. 5 на Северноатлантическия договор, всяка една армия съюзник отговаря за сигурността на останалите държави. Така че ние ще разчитаме на Швеция и на Финландия за нашата сигурност, както и шведите и финландците могат да разчитат на българите в подкрепата за тяхната сигурност. Решението е важно, решението трябва да вземем днес. Надявам се да го вземем с консенсус, доколкото е възможно, но нека не забравяме и основната причина – това е, че на този континент се води война. Тази война не беше започната от НАТО, тази война не беше започната от Европейския съюз, тази война трябва да спре,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Днес предстои българският парламент да вземе едно, бих казал, от историческите решения, които ще се вземат в мандата на това Народно събрание, а и не само. Защо? Защото с присъединяването на Швеция и Финландия към НАТО не просто Алиансът става по-голям, не просто получаваме нова сила и нови възможности за защита, а защото се променя окончателно архитектурата на международната сигурност след края на Втората световна война, и най-вече на Студената война. Това е една стратегическа промяна в това как изглежда европейската сигурност вследствие на агресията на Русия срещу Украйна. В рамките на половин година Путин искаше да изтласка Алианса от новите държави от Централна и Източна Европа, искаше да върне Алианса към 1997 г. – да се затвори Алиансът само в западната част на континента. За шест месеца Путин получи точно обратното – НАТО се разширява, НАТО и Европейският съюз активно подкрепят демократична Украйна да отблъсне агресията, Путин ще загуби тази война рано или късно. Важно е обаче Европа да спечели сигурност, Европа да спечели устойчивост и възможност да отблъсква атаките на агресорите, които са по нашите граници. В този смисъл присъединяването на Швеция и Финландия е ключова стъпка към това да имаме един по-силен Алианс, да укрепваме оста север-юг и нашата защита от възможна агресия от страна на Русия, да увеличим нашите способности за реагиране на агресивни действия не само с въоръжение, но също така и в киберпространството. Изключително важно е да си даваме сметка, че България, за съжаление, изостава в процеса на модернизация на своите въоръжени сили. И казвам това, защото следващите няколко месеца ще са решаващи в това дали България има шанс да навакса в своята модернизация на въоръжените сили, или напротив, за един дълъг период от време ще продължи да е на опашката. Следващите месеци предстои да разглеждаме оферта за закупуване на нови 8 изтребителя. Предстои да се опитаме да модернизираме Сухопътните си сили, предстои нашите Военноморски сили да придобият нови способности, допуснем политическите кризи да доминират политическия пейзаж, ние вероятно ще пропуснем възможностите, които се откриват в момента пред нас и в рамките на Алианса, и в рамките на Европейския съюз. Затова днес, когато гласуваме за присъединяването на Швеция и Финландия, нека да се замислим за това къде България можеше да бъде след почти 20-годишно членство в Алианса. Какво пропуснахме и какво оттук нататък трябва да наваксваме с ускорени стъпки следващите месеци и няколко години? Нека да сме на висотата на своите исторически отговорности. Благодаря Ви. Благодаря, господин Митов. Има ли реплики? Не виждам. Думата има господин Костадинов. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, действително това, което колегата Славов каза, че архитектурата на сигурността в Европа се е променила, е факт. Това, което ще гласуваме днес, е една Ратификация, която, съдейки по скромния интерес в залата, не вълнува особено Вас, колеги, а може би не осъзнаваме какво се случва. Случва се едно присъединяване на две държави, които са инвестирали дълги години в своята собствена отбрана. Подобен пример трябва да бъде за нас, защото добрите инвестиции в отбраната се отплащат, те те правят желан партньор, те позволяват да имаш самочувствие, да имаш авторитет в международните отношения. И ако все пак пак се наложи да се защитаваш, можеш да го направиш с увереност. Това могат да направят Кралство Швеция и Финландия днес. За нас е трудно това, което колега преди мен каза с лека обидна нотка за българските отбранителни способности, нека не си позволяваме такива думи, нека да уважаваме собствените си отбранителни способности – малки, големи, такива, каквито са. Важен е стремежът да имаме по-добри.

но с радост и задоволство констатирам, че те бяха решени – това е пример за дипломация. А за ползите? Ползите за България са ясни – военно-техническо сътрудничество, а също така една демократична устойчивост, пропускате тази дума, демократичната устойчивост, защото НАТО не е само военен съюз, колеги, НАТО не са само танкове и самолети, НАТО е политика и дипломация и една нова стратегическа концепция. Говорейки за всичко това, нашата парламентарна група ще подкрепи Ратификацията на членството на Кралство Швеция и Република Финландия. Изводите обаче си остават за нас. Те стават членове, те стават наши съюзници, а дали ние ще се стремим да бъдем като техните армии и като тяхната дипломация е въпрос на всеки един от нас и на съзнанието на всеки един от нас. Безспорен е изборът им, както предполагам, и за болшинството от залата безспорна е подкрепата на българския парламент за тази ратификация. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Михайлов. Реплики? Не виждам. Думата има господин Анастасов. Заповядайте.

Да, важна е днешната дата. Историческа дата, господин Славов, е 1999 г., знаете много добре, когато България прави ценностния си избор. Напълно съгласен съм, че геополитическата ситуация е променена не само в региона, но и в Европа. Очевидно тече и едно преструктуриране на геополитическото разположение на силите. Тук няма как да не отговорим на желанието на Кралство Швеция и на Република Финландия. Не само ние от ДПС, но и България трябва да подкрепи тази ратификация, разбира се, че ще го направим. Защото ние от ДПС, спокойно мога да кажа ние от НАТО, защото България е НАТО, разбираме много добре, че преди да бъде военен и отбранителен съюз, когато се налага, НАТО преди всичко е ценностен съюз и когато взимаме това решение тук в залата, е хубаво да се водим от този принцип. Казвам го неслучайно, защото ние от ДПС сме доста ясни и както тук в България, така и в Брюксел гласуваме по един и същи начин, не както някои други в залата, няма да давам примери, които тук гласуват по един начин, а когато отидат в Брюксел, гласуват по друг начин и се опитват да си създадат имидж на квази- евро-атлантически партии. Но пак Ви казвам, водени от ценности, ние трябва да вземем това решение и това е правилна първа стъпка. Между другото, тъй като е и важна стъпка, тук искам да обърна внимание и на втората стъпка, която трябва да направим и която ние все още не сме разисквали. Господин Гаджев намекна за нея – че вече е налице и новата Стратегическа концепция на НАТО и ние като страна България трябва да се актуализираме, да влезем в час с новите реалности, ако искаме да бъдем наистина един пълноценен член на Съюза. И от тази гледна точка ние от ДПС малко недоумяваме защо правителството в момента на България, което твърдеше, че е евро-атлантическо, е представено на ниво заместник-министър? Моето уважение към заместник-министъра, но е много несериозно по такава тема тук да няма представител на изпълнителната власт на подобаващо ниво, камо ли пък да говорим за други страни. Аз съм сигурен, че техните посолства са тук представени и гледат какво правим ние в залата, но на нас като на държава, която, пак ще го кажа за трети път, ценностно е решила да бъде в НАТО, защото НАТО е ценностен съюз, трябваше тук да има сериозно представителство и да се обоснове не само защо искаме да приемем Кралство Швеция и Република Финландия, а как ние като страна, която е почти на фронта, може да се каже на фронта, смята да актуализира и своята стратегическа концепция, така че да бъде в унисон с тази на НАТО, и ние наистина да бъдем допълнителен плюс към НАТО. Защото, слава богу, ние имаме щастието почти всичките ни съседи да бъдат страни – членки на НАТО, което доста ни улеснява в сравнение с едни други периоди от нашата история, Но ние тук си имаме нашата отговорност, хубаво е България да си я поеме по-пълноценно и най-вече действието ни да не се ограничава само с тази ратификация. Защото това не е декларативен акт, колеги, това е акт на определяне кой какъв иска да бъде в тази ценностна система. А когато говорим за тази ценностна система, искам също да отбележа, че тя не се ограничава и само до НАТО. НАТО е добра основа, но оттам нататък има и много други свързани актове, действия и политики, които всеки ден определят дали ние искаме като политически сили да бъдем част от този съюз или не. ДПС отдавна е направило своя избор, отдавна го следва тук и в Брюксел и навсякъде,

Докато дойдете, да информирам, че посланиците на Швеция и Финландия са поканени, но за съжаление, и двете не са в България, има обаче представители на посолствата. Господин Дренчев, имате думата. Господин Анастасов, много пъти споменахте ценности. Виждам един евро-атлантически даже не консенсус, ами идилия от крайнолявата страна на залата до крайнодясната. Единствено ВЪЗРАЖДАНЕ изказа своите възражения, но тъй като от Вас чухме ценности много пъти, това са явно някакви специално натовски ценности, за които аз не съм чувал и ще Ви помоля да разясните. Те различават ли се от общочовешките, различават ли се от ценностите, които сме споделяли досега? И въобще какъв е смисълът да дефинираме по някакъв начин ценности на военен съюз. Ще съм любопитен да ми отговорите. Благодаря.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

поне разбрахме каква е причината посланиците да не бъдат. Но сте прав в едно нещо – искам и да допълня, и да Ви опонирам малко за целта на нещата, които бяха приети на Срещата на върха в Мадрид. Освен приемането на заявката на тези две страни да станат членки се прие и нова Стратегическа концепция и много други важни решения, включително и усиленото присъствие по източния фланг. Днес сутринта председателят направи едно съобщение за решение на Министерския съвет, с което се одобрява разполагането на съюзнически войски на територията на Република България. Това е правилно и така трябва да се прави особено в моменти на заплаха за сигурността ни. трябва да се работи и по актуализация на нашите стратегически документи – Стратегията за национална сигурност, Националната отбранителна стратегия, Визията и концепцията за развитие на въоръжените сили, все неща, които трябва да се актуализират с новите планове и с новите стратегии на НАТО. За съжаление, аз не виждам правителството да работи по нито едно от тях.

и тук да прилага решенията, които се приемат, за да сме адекватни на заплахите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Гаджев. Трета реплика? Няма. Заповядайте за дуплика, господин Анастасов. Господин Председател, госпожи и господа народни представители! Господин Гаджев, ще започна с Вас. Мисля, че гледаме в една и съща посока, само че аз не смятам, че министър на отбраната и външен министър биха били достатъчни в тази ситуация, тъй като става дума за национална политика. Тук трябваше да има поне вицепремиер, а отиваше и премиерът да бъде тук, разбира се, за да може да гарантират… Това, че те са в оставка, не значи, че са им отпаднали задълженията. Да не говорим пък да им е отпаднала евро-атлантическата ориентация заради това, че са в оставка, защото тук се разкрива едно друго лице на премиера и заместниците му, но не искам да влизам в детайли, защото мисля, че на всички им става ясно кой кога какво декларира и колко го мисли наистина. Празните столове говорят сами за себе си, когато става дума за толкова важна тема. Господин Дренчев, ценностите – да Ви кажа как се гарантират от НАТО и какво са евро-атлантическите ценности, може да видите много добре – на основната защита на човешките права, основното е демокрацията. Много важно, и това е разликата между говоренето и правенето, когато става дума за ценности, и затова България е избрала да бъде част от този ценностен съюз, е тези ценности да имат правни гаранции, да бъдат гарантирани по всякакъв възможен начин. Защото универсалната Харта на човешките права има много интересна история. Аз Ви окуражавам да я проучите извън официалната, за да видите кой я е подготвил и кой после е гласувал против нея предвид конюнктурата. Но човешките права, демокрацията, правата и свободите на хората са ценности, които трябва да бъдат гарантирани правно и да бъдат правно обвързващи. Това е разликата между НАТО и едни други съюзи, които, сега няма да им правя коментари и не е нужно, но при всички случаи за България е много по-добре да се развива именно в този ценностен съюз. И това е осъзнат избор, искам да го разберете – не е някаква прищявка. Когато този дебат е воден 1999 г. тук, в тази зала, аз искам да Ви уверя, погледнете и стенограмите, че тогава не е имало консенсус. Много трудно е постигнат този консенсус тогава, но тогава е имало няколко смели лидери, които са говорили открито, защото са знаели какво правят и защото са могли да гледат с перспектива 30 – 40 години напред, за да знаят кое е добре за българските граждани, кое е добре за абсолютно всички граждани на България, не само малцинствата, така че България да може да се развива и да може днес да бъде част и от Европейския съюз благодарение на това, че е избрала евро-атлантическия си път.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Разбира се, ние от „Продължаваме Промяната“ ще подкрепим ратификацията, която всъщност е важна не само за НАТО, тя е важна и за Европейския съюз. Членове на Европейския съюз, каквито са двете държави, сега ще станат и наши партньори в НАТО, но като цяло много е важно да се каже, че когато станеш член в един съюз, ти можеш да си част от взимането на решенията и всъщност това е силата на България. Като член на Европейския съюз и като член на НАТО ние можем да участваме във взимането на решенията, да предлагаме решения, които да налагаме като дневен ред на тези две организации. Разбира се, чухме изказвания за пропаганда, за плашене на хората. Да, това е начинът, по който хибридната война тече социални мрежи, по телевизии, с независими говорители, които получават по 4000 лв., някои повече. Да, за съжаление, касиерът на Руското посолство го пратихме обратно в Москва, не знам кой ще им плаща, но е много важно всъщност изборът, който беше направен, и тази ратификация е всъщност важна и за България. повече европейски страни станат членове на НАТО, по този начин цялата европейска философия и стратегия гледа в една посока. Мисля, че този избор не би трябвало да има голям дебат около него. Дебатът единствено идва от хора, които се опитват да извлекат политически дивидент, но когато мислиш за българския интерес и за това, което е важно за България, за избора, който ние сме направили отдавна, и с всяка изминала година, особено това, което се случи на 24 февруари, потвърждава, че този избор е бил правилен и че България е на правилното място. Не би трябвало в такива избори да има деление и опит за изваждане на българския национален интерес над някакви субективни интереси, даже близки до чужди интереси, защото, както ние сме част от Европейския съюз и можем да взимаме решения как ще върви разширяването, по същия начин в момента гласуваме Ратификация за НАТО, по същия начин е важно и да влезем в еврозоната, защото България трябва да бъде част от взимането на решенията. В момента ние не взимаме никакви решения, свързани с еврозоната, макар че сме вързани с фиксиран курс за еврото. Така че тези събития поставят България в стаята, поставят я на място, където може да е част от решенията, да дава решения, да може да гласува, да приема, да отхвърля. Така че тази ратификация като цяло ще засили Европейския съюз, ще засили и НАТО като организация. Просто НАТО ще бъде още по-силна и е важно, и е хубаво, че ние сме част от този съюз. Благодаря. Благодаря, господин Ананиев. Има ли реплики? Господин Гаджев, заповядайте. Да кажа междувременно, че в момента тече заседание на Министерския съвет, може би това обяснява отсъствието на някои от министрите. Заповядайте.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 Колкото до това – да, колкото повече държави – членки на Европейския съюз и членки на НАТО, е хубаво. Оттук нататък е важно да видим и как правителството, какви позиции ще заеме за застъпването застъпването на ролите и въобще позицията на държавата България в определянето на европейските решения. Относно компетенциите, които са за НАТО, кои са на Европейския съюз. Защото до момента позицията на България винаги е била територията на НАТО, така да се каже, политиките, които са в сферата на НАТО, да не се припокриват и да се правят двойни разходи, така да се каже, с тези на Европейския съюз. Надявам се и това правителство да продължи, защото така е по-ефективно. Важно е да се прави разликата къде сме партньори, къде сме съюзници. Но още по-важно е как да развием нашия потенциал напред ефективно. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Гаджев. Друга реплика има ли? Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Ананиев.

Ние в Европейския съюз показахме, че можем да казваме не, за разлика от ГЕРБ, които 10 – 12 години винаги казваха да. Не може да си част, независимо по какъв начин се изказваш, без да защитаваш позицията на България. Всъщност това правителство много ясно заяви своята ориентация и показа, че работи в интерес, защото казва не, когато не е в интерес на България. да влизаме в някакви детайли и леко заяждане, няма проблем, щом Ви влече, но фактите трябва да се видят, защото, който следи какво се случва във външната политика на България, ще види рязката промяна и разлика с това, което се случва от 10 – 12 години, и това, което се случва последните шест-седем месеца. Благодаря.

Уважаеми дами и господа народни представители! Както виждаме, тук цари евро-атлантическа идилия. Големият проблем е това, че пак се опитваме да се представим като по-християни от папата, пак сме първи в това направление. Ние виждаме една държава, от която можем да се учим, която е по-стар член на НАТО, това е Турция, която много внимателно изказа своите възражения по темата и получи в съответния формат уверения относно нейните интереси. Именно това трябваше да направим и ние дори ако сме решили, че няма да се противопоставим на разширяването на НАТО. Това можеше да стане по начин, по който ние максимално добре защитаваме своите собствени национални интереси, които винаги трябва да ги поставяме на първо място пред участието в каквито и да било съюзи. Един от големите проблеми в предишните съюзи, в които участвахме, беше именно това, че не поставяме по този начин нашите интереси. Видяхме как в един момент те се разпаднаха буквално за дни и ни оставиха абсолютно незащитени, но тогава със силна армия, нещо, което сега нямаме и което е един голям проблем пред нас. Добре е да участваме, добре е да имаме поглед навсякъде, но не по-малко е добре да е добре да отчитаме нашите интереси и да ги поставяме винаги на първо място. Мисля, че нищо нямаше да стане, ако не бързаме толкова много с тази ратификация, а напротив, изоставим я за един момент, когато много по-внимателно и много по-добре, не с правителство в оставка, можем да защитаваме собствените си национални интереси. Собствените ни национални интереси, това не са празни приказки, това е нещо, за което ние винаги трябва да мислим и не трябва да го забравяме, и трябва да го поставяме на първо място пред участието си в каквито и да било съюзи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Дренчев. Има ли реплики?

преждеговорившите от Вашата група стана ясно, че имаме някакви претенции към Финландия и към Швеция. Аз ще Ви помоля да излезете и да кажете какви точно претенции имаме и как точно можем ние да искаме отлагане, защото тези неща Вие ги говорите в минало време. Освен това Вие сте председател на Комисията по отбрана и имахте възможност да присъствате на срещите с посланиците. не задавахте такива въпроси. Моля Ви, кажете ми какви точно претенции трябва да имаме и какви условия трябва да поставим на Швеция и на Финландия, интересно ми е? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Белев. Господин Митев беше пръв. Добре, ами да редуваме, господин Анастасов. Не знам, разберете се. Другият принцип е по реда на заявяване. Имате думата, господин Митев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Днес в Клуба на народния представител има изложба „Войната през очите на децата“.

Благодаря, господин Митев. Трета реплика – господин Анастасов.

взимам реплика към Вас, но все пак ще го направя по една проста причина, че Вие аргументирахте Вашата теза „против“ със същите аргументи, с които господин Ананиев аргументира неговата теза „за“. И тук е важно да се разбере разликата. Тук не става дума за интереси. Ако ставаше дума само за интереси, тогава България щеше да е един много гъвкав играч, който прави много чупки в кръста и е тотално непредвидим – и партньор, и съюзник, и член на различни съюзи. А България не иска да е такава, поне ние от „Движение за права и свободи“ не искаме да сме такива. Затова е важно да се разбере, че не е важно да казваме да и не предвид интереса си това е тотално грешна аргументация и тотално грешна теза, която и господин Ананиев използва, а ние взимаме решенията си на база на ценности, на база на ценностно решение, което вече е няколко нива над интереса. Важно е това да го разбира цялата зала и когато натиснем копчето „за“ – тези, които натискат копчето „за“, да знаят наистина защо го правят. Не защото имаме интерес, не защото това е българският интерес, не защото НАТО е България, не защото ние от ДПС сме НАТО, а защото ние вярваме в тези ценности и защитаваме тези ценности всеки ден, с всеки наш акт. И това е нещо, което е много по-дългосрочно от интереса, нещо, което е много по-дълбоко от интереса, но тук вече говорим наистина за едно различно ниво. Затова репликата ми, както добре разбирате, не е насочена само към Вас. Благодаря Ви.

Благодаря на господин Белев и на господин Анастасов за репликите. Аз бих започнал от ценностната система, която, на първо място, трябва да поставя нас, българите, нашите интереси, ако искате, интересите на Българската армия на първо място, както и участието в съюзите. Аз от тази гледна точка подхождам. Имаме голям проблем с това, че когато говорим за предишния съюз – за Варшавския договор, в който бяхме член и в който ползвахме някаква колективна сигурност, тогава имахме силна армия, която трябваше да устои в южноевропейския театър на военните действия на армиите на Турция и на Гърция. Поне по отношение на авиацията този паритет го имаше. Той беше важен, защото небето можеш да го наситиш с повече самолети, отколкото сухопътните направления, които са доста добре затворени с планините в южната част на България, със сухопътни войски. Така че, когато се разпадна Варшавският договор, ние имахме една изключително добра отбранителна система, която следващите години, за съжаление, ние загубихме. Аз очаквах, че влизането ни в НАТО ще ни докара може би по-малка, може би по-евтина, но също толкова боеспособна и високотехнологична армия. Уви, това не се случи. самолета – осем чертежа на самолети от завод, който не е произведен още, или наскоро казаха, че е започнал може би работа, тоест ние нямаме никакви бойни способности, поне по отношение на авиацията, която добре познавам. За мен това беше една чисто корупционна сделка, за която аз съм пуснал сигнал, доста аргументиран, до главния прокурор. И в момента виждаме, че „Продължаваме Промяната“ всъщност представляват: „Продължаваме да поръчваме несъществуващи самолети от несъществуващ завод и ги плащаме с реални пари, които взимаме на заем от дълговете на децата ни.“ Това определено не ми харесва. залата като цяло ще реши какво и как да прави, но не е това добрият начин. Това е и господин Белев, отговорът на Вашата реплика. Всъщност аз нямам нищо против Финландия,

те да погледнат на нашия опит – влизането ни в НАТО, което не донесе кой знае какви бойни способности и преимущества, и внимателно да помислят, защото малко се притеснявах, че твърде набързо взеха решение в една динамична обстановка и може би правят някаква грешка, но това си е в крайна сметка техен избор.

Господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Явно темата е доста интересна, свързана с ратифицирането на протоколите към Северноатлантическия договор за присъединяването на Република Финландия и Кралство Швеция. Чуха се в предишни изказвания как този ден или акт е исторически. Факт е, че е исторически, но исторически беше денят 5 юли, когато в сградата на НАТО в Брюксел посланиците на страните от НАТО подписаха този договор за присъединяване на двете страни да станат пълноправни членове. И уважаеми колеги, госпожи и господа, това е един формален акт,

обмени и всичко, което включва като сигурност, стабилност, обмяна на опит в страните – членки към Северноатлантическия договор. Нещо повече, двете страни – Швеция и Финландия, са членове и на Европейския съюз, на Стара Европа, което показва начина на мислене както в НАТО, така и в Европейския съюз. На второ място, неслучайно този акт се случва в този момент, когато светът като цяло се променя. Светът като цяло, бих казал, че се преструктурира и може би самата Стара Европа има нужда повече от всякога от ясна, сигурна, стабилна отбрана отбрана и взаимодействие. Бих казал дори, искрено се надявам и други страни да последват примера на Кралство Швеция и Република Финландия, защо не Сърбия, уважаеми колеги, госпожи и господа народни представители? Ключовото, както в моето изказване започнах, е е юридическият акт, който се случва в момента. Това е разширяването на НАТО, бих казал и на Европейския съюз, и това говори за едно развитие – и не само това развитие касае интензивно, това е победа за всички членове на Северноатлантическия договор. Нещо повече, по никакъв начин това разширяване, това развитие няма да повлияе на някакви други структури или на някакви други страни. Дори имаше изявление от страна на Русия, че те нямат нищо против това разширяване и не виждат някаква заплаха за страната си в това направление. Затова, както и в началото на изказването колегата заяви, „Движение за права и свободи“ ще подкрепи тази тази ратификация и се надяваме в скоро време и други държави да последват този хубав пример. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Ибрямов. Има ли реплики? Не виждам. Думата има Даниел Митов. Заповядайте, господин Митов.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Аз не мислех да се изказвам, но ме провокира отново повдигането на темата за ценностите и задаването на въпроса: „Какви са тези ценности?“ Аз този въпрос съм го чувал и друг път, особено откакто се появи тенденцията да се занимаваме с това да има в България и така наречената друга гледна точка, тоест гледната точка на Кремъл. Разбира се, на никого не може да му бъде отнемано правото да предизвика наратива, който има и НАТО, който има и Европейският съюз. В крайна сметка тези, които стоим зад тези ценности, трябва да ги обясняваме. Така че това е един вид услуга, разбира се. Когато се пита – какви са тези ценности, ние трябва да можем да направим сравнение. И фактът, че в момента НАТО се разширява, трябва да ни говори за едно-единствено нещо, а именно, че съществува тежък цивилизационен разлом, който в момента слага ясна граница. Швеция и Финландия искат да заявят пред целия свят – Urbi et Orbi, къде стоят, на коя страна на този цивилизационен разлом са застанали те. Когато си говорим за ценностите, аз ще спомена само няколко и каква е разликата между това, което брани НАТО, и съществуващия ред в самата Русия. Няма да кажа дори Руската федерация, защото Руска федерация е само на хартия, там никаква федерация няма. НАТО брани ценност, като свобода на словото. Свобода на словото, която в Русия липсва. Журналисти платиха с живота си – като Анна Политковская, а други, като Александър Невзоров, Невзоров, Виктор Шендерович и много други, бяха принудени в последно време да напуснат Русия поради простата причина, че си позволяват да критикуват войната. Това е една от разликите. НАТО брани ценност и концепция, като разделението на властите, което пази от диктатура. Разделение на властите, което в Русия отдавна беше унищожено, както разделение на властите, класическото – законодателна, изпълнителна, съдебна, така и разделението на властите по отношение на разделението местна власт – централна власт. В Русия отдавна такова нещо няма. Всичко е вертикално, всичко е централизирано, всичко се командва от един-единствен център. НАТО брани и върховенството на правото като ценност. Аз не казвам, че демократичните държави и държавите – членки на НАТО, са постигнали някакво идеално състояние по отношение на върховенството на правото, но това е въпрос на еволюция и на разговор за това как да го подобряваме това върховенство на правото, както и в нашата държава. В Русия такова нещо няма – съдилищата са подчинени на централната власт, там се издават присъди така, както пожелае Кремъл, особено по отношение на хора, които имат проблем с

Въпросът е, че говорим за фундаментални неща и аз не мисля, че казвам нещо, което да трябва да скандализира някого. Не са ли същите тези принципи, записани в нашата Конституция?

Честните и свободни избори са също нещо фундаментално, което е ценностно важно за НАТО и което НАТО брани. Руската федерация, като честни и свободни избори, не съществува, както и правата на човека. Но тъй като усещам, че част от залата, особено вляво, се превъзбужда, тъй като не знаят как да обяснят на избирателите си именно тази цивилизационна разлика, ще Ви кажа за последно следното. Аз, разбира се, подкрепям този законопроект не за друго, а защото съм убеден и вярвам, че свободата винаги трябва да бъде по-добре въоръжена от тиранията. Благодаря Благодаря, господин Митов. Има ли реплики? Не виждам. Думата има господин Костадинов.

Тук, в тази зала, малко след 22 юни се обсъжда приемането на Финландия в Тристранния пакт. Ние не за първи път ще станем съюзници с тази държава, били сме съюзници с нея от 22 юни 1941 г. до малко след 9 септември 1944 г. В тази връзка, понеже тук се говореше много за европейски ценности, за стара Европа, за нова Европа, за съюзи, за ангажименти, искам да Ви прочета нещо, което е от Държавния алманах – България има тогава държавни алманаси, които са били до 1944 г., издавани от държавата, който се казва „България – 1944 г.“ В него има две много интересни статии. Едната касае Тристранния пакт и присъединяването на Финландия към него, другата касае обявяването на война на Съединените щати и Великобритания през декември 1941 г. Какво четем, когато отворим страниците за Тристранния пакт? Повтарям за тези, които не са запознати – това е съюзът на нацистка Германия, фашистка Италия и Япония. Държавната позиция на България: „Присъединяването на България към Тристранния пакт беше едно събитие от грамадно, бихме казали – от световно значение, и все пак не измени водената преди това от България политика. Тъкмо напротив, то е в пълна хармония със стремежите на българския народ към правда, равенство, свобода, мир и европейски ценности.“ Както виждаме, европейските ценности не са от вчера. Когато говорим за следващия момент – присъединяването на Финландия към тази организация, която се бори за европейските ценности и за нова Европа – тук, когато говорим за обявяването на война от България на Съединените щати и Великобритания, четем следното: „Най-същественото в случая обаче, и то трябва да се подчертае дебело, че както каза министър-председателят, България не гледа на обявяването на война на Съединените щати и Великобритания като на едно чисто договорно задължение,

реално повтаряме една и съща грешка, която сме повтаряли преди 80 години. Същите неща, които на нас са ни ги обяснявали като народ преди 1944 г., ни ги обясняваха след 1944 г. и ни ги обясняват след 1989 г. Историята по принцип е учителка на народите, от която, за съжаление, никой не се учи. В този момент, когато някой повтаря грешките на собствената си история, той е обречен да ги повтори 10 пъти по-зле и 10 пъти по-тежко. Това, което се случва в момента, е ни повече, ни по-малко повторение на това, което се е случило през летните дни на 1941 г., точно преди 81 години, почти по същото време, между другото, защото на 22 юни 1941 г. Тристранният пакт напада Съветския съюз. Така че когато говорим за тези лицемерни европейски ценности, като говорим за изграждане на нова Европа, като говорим за тирания, като говорим за свобода, нека да не забравяме, че това са толкова изтъркани думи, които в устите на политически лицемери, превърнали продажбата на българския национален интерес и превърнали продажбата на българската държавност и държава в свое препитание, от което се хранят грозно и недостойно, просто няма смисъл да коментираме каквото и да било. Истината е, че ние трябва да гледаме единствено и само българския интерес, който в момента, ако им зададем въпроса: „Какъв е точно смисълът от присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО и какво точно е дала НАТО?“, мисля, че отговорът ще бъде напълно еднозначен: откакто България влезе в НАТО, три пъти намаля отбранителната способност на българската войска, ако въобще можем да говорим за наличие на войска. Нашата държава в момента е изцяло зависима от чужди сили, за първи път в своята история. Откакто съществува Третата българска държава, има чужди военни сили на наша територия,

Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ няма да подкрепим това предложение, защото в никакъв случай то не отговаря на българския национален интерес. Ще повторим за пореден път една и съща грешка. А когато един човек повтаря грешките, въпреки че ги е правил вече, и знае, че не бива да се повтарят, този човек или е национален предател, или е завършен глупак. Благодаря. След малко ще преминем към гласуване. Ще подложа на гласуване на първо четене Законопроекта за ратифициране на протоколите към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Финландия и Кралство Швеция.

Чух ли „прегласуване“? Не. С това Законопроектът е приет на първо четене. Заповядайте, господин Василев. господин Председател, уважаеми народни представители! На основание чл. 76, ал. 2 от ПОДНС предлагам току-що приетият Законопроект за ратифициране да бъде гласуван и на второ четене. Благодаря, господин Василев. Подлагам на гласуване така направеното предложение. (Реплики на народния

Мустафа Карадайъ.) Моля, отменете това гласуване. Господин Василев, моля да уточните кога предлагате да се гласува на второ четене.

С така направеното уточнение, моля сега да гласуваме направеното предложение Законопроектът да бъде гласуван на второ четене непосредствено след първото четене. Моля, режим на гласуване.

Предложението е прието. Сега вече предполагам госпожа Любенова е на ход, тъй като минаваме към второ четене на Законопроекта, да го представите. Имате думата.

Член 1. Ратифицира Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Финландия, подписан на 5 юли 2022 г. в Брюксел. Член 2. Ратифицира Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Кралство Швеция, подписан на 5 юли 2022 г. в Брюксел. Заключителна разпоредба Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“ Благодаря. Благодаря, госпожо Любенова. Все пак откривам дискусия по така представените текстове. Не виждам желаещи. Закривам дискусията. Подлагам на гласуване на второ четене наименованието на Законопроекта, чл. 1, чл. 2 и „Заключителната разпоредба“ с „Параграф единствен“. Моля, режим на гласуване.

В изложбата по нестандартен начин са представени рисунки на украински деца – свидетели на войната. Експозицията е с цел да се инициира дарителска кампания за подкрепа на децата – бежанци от Украйна в България. Инициативата е с подкрепата на Посолството на Украйна. Всички народни представители са поканени.